Уважаеми колеги, продължаваме и се надявам, че няма да има повече почивки, тъй като си препочинахме. Декларация от името на парламентарната група на ВЪЗРАЖДАНЕ – заповядайте.

След приемането на така нареченото френско предложение, или Макроново предложение, и вдигането на ветото спрямо Македония от страна на България през юни тази година,

В Северна Македония последваха всекидневни масови и бурни антибългарски протести по улиците на югозападната ни съседка. Кулминацията на тази антибългарска вакханалия беше в самия македонски парламент. Там председателят на Европейската комисия – Урсула фон дер Лайен, която беше дошла да заяви, че признава македонския език, забележете, без да е оторизирана от никого за това, беше освиркана с антибългарски, антифренски, а също така и антиевропейски лозунги. Дори това нейно антибългарско поведение на македонските депутати не им се струваше достатъчно антибългарско. Според тях Европейският съюз щял да ги българизира. Приготвили сме една кратка справка от от 23 точки до момента, като с оглед на краткото време, с което разполагаме, няма да се спирам подробно на всички от тях, но ще кажа най-важните. Особено държа парламентарната група на „Продължаваме Промяната“, мога и копие да им предоставя, за да видят до каква степен френското предложение ни е защитило от антибългаризма в Македония. Популярният певец Ламбе Алабаковски запали Договора за добросъседство с България пред голямата тълпа македонисти. Каза: „Ако моята диагноза е пироман, Вашата е предавничка.“ Преди това той беше запалил и вратата на Българския културен център в Битоля. В социалните мрежи македонистите започнаха масово да споделят акт в солидарност с палежите, извършени от въпросния певец. Според Любчо Нешков извършеното от Алабаковски в Битоля не е солова акция. Брат му е част от структурите за сигурност в Битоля. Също така лидерът на опозиционната ВМРО-ДПМНЕ – държа да подчертая, че тази партия се сочи като фаворит на следващите избори в Македония, като първа политическа сила, поне по прогнозите, които имаме до момента. Нейният лидер Християн Мицкоски сравни политиката на България спрямо Република Северна Македония с политиката на Русия спрямо Украйна. Изявлението бе направено пред държавната телевизия само няколко часа след като в Народното събрание в Скопие бяха приети с пълно единодушие промени в Закона за сдруженията и фондациите, както и в този за политическите партии. Тази промяна пряко засяга българските сдружения в Битоля и Охрид „Цар Борис III“ и „Иван Михайлов“. Съгласно предложения текст организациите, сдруженията, фондациите, съюзите и други форми на сдружаване, регистрирани по реда на Закона за сдруженията и фондациите, са длъжни в тримесечен срок от влизане в сила на законовите промени да хармонизират своите имена или наименования, цели, дейности съгласно посочените разпоредби. „Вместо да бъдат „Вместо да бъдат наш най-голям приятел и спонсор, те се отнасят както Русия се отнася в Украйна. Както онези отричат съществуването на украинския език и идентичност, така официалните власти в София днес отричат македонския език и македонската идентичност. Те твърдят, че езикът ни е езикова норма. Има ли по-голяма обида от това от една страна – член на Европейския съюз в 21 век, когато говорим за зеления преход, за Европа без граници, изкуствен интелект и така нататък. Единственото нещо, което искаме, е да ни уважават. Това иска ВМРО-ДПМНЕ.“ – заяви Мицкоски. Според него грешката, която е била направена от предходното правителство, ще бъде коригирана от тях. Това е задача на следващото правителство. Продължаваме към следващата точка. Мощни освирквания на химна на България в Скопие по време на футболен мач с отбора на Република Това беше невиждано и нечувано освиркване на национален химн по време на футболен мач в Европа, в резултат дори се заговори за потенциално разделяне на България и Македония в отделни потоци по модела на Израел и на арабските страни. Нещо, което не трябваше да се случва, защото нали френското предложение ни пази, но нека да продължим натам. Следващата точка е, няма да има… Чел съм го, да. Няма да има никаква промяна на Конституцията. Българите не заслужват и нямат място в Конституцията на Република Северна Македония. Няма да се откажем от македонците в Пиринска Македония. Това каза отново лидерът на опозицията – председателят на ВМРО-ДПМНЕ Християн Мицкоски, по време на първата среща на ветераните на партията. „На референдума народът трябва да реши дали подкрепя или не Договора с България, дали подкрепя или не националната асимилация“ каза Мицкоски и добави „Договорът за приятелство и сътрудничество с България е източникът, основата на грубата българска политика спрямо Македония, която ни отрича правото на съществуване.“ Когато атакуваме една несправедливост, най-добре е да ударим по нейните корени. Продължавам с цитата: „През последните пет години виждаме как едно отровно дърво ражда отровни плодове и поради тази причина е най-добре да ударим по корените на това отровно дърво, а а не по неговите отровни плодове, какъвто е Договорът с България“ – да, цитат. Според него над 60% от македонците и над 50% от неговите съграждани подкрепяли референдума и ще гласуват в негова полза.

аз вярвам в моя народ и моите съграждани, че те ще излязат масово и ще гласуват срещу този асимилаторски договор. Най-отговорно и най-искрено Ви казвам: няма да има промяна в Конституцията, защото те, сиреч българите, не заслужават това, защото те не са изпълнили нито една присъда от Съда за правата на човека за нашите братя от Пиринска Македония, защото отричат съществуването им.“ Виждате ли директните претенции тук? „Те отиват и крачка напред, със сила искат да ни накарат да се откажем от правата за нашите братя в Пиринска Македония. Е, това няма да стане! На тях им пречи нашата мобилизация“, каза още Мицкоски и обеща да мобилизира македонския народ и мнозинството в парламента. Продължавам натам – 44% от македонците считат България за най-голям враг, сочи проучване на Фондация „Конрад Аденауер“. Много интересно по повод трите десетилетия от създаването на външната политика и отбраната на Република Северна Македония. Публикацията гласи: „30 години външна политика и отбрана“ и съответно включва и анкета. Според нея Борис Трайковски е президентът, когото гражданите ценят най-много досега, а 57% от анкетираните отхвърлят така нареченото френско предложение за разрешаване на спора между България и Македония. Също така следваща точка – България трябва да признае македонско малцинство в страната. Това обяви председателят на Демократическия съюз Павле Траянов, съобщи „Нова Македония“. Настоява споразумението за преговорите с Европейския съюз да има разпоредба, че македонският език е един от тези, които ще се използват в групата, както видяхме наскоро „македонският език“, тази норма, тази норма, така наречена и пропагандирана като отделен език, всъщност стана официално призната от европейските институции. Писателят Томислав Османли твърди, че българската държава е била фашистка по време на Втората световна война, използва термина „български фашистички окупатор в Македония“, нещо, което там е ежедневие. Всеки от нас, който е ходил, знае, че това е една от най-често използваните опорки и на режима, и на политическия апарат в Македония и навсякъде се твърди, че българите били фашисти. Ако щете, само като се каже, че някой е българин, моментално му се лепва етикетът фашист. След това професор Катерина Тодороска, историк от Института за национална история на Македония, твърди, че българите са по произход татари, монголци, аспаруховци и така нататък и отново използва термина „фашисти“ спрямо българите.

България е с крайно неприятелска политика спрямо Македония в последните 100 години според заместник-председател на ВМРО-ДПМНЕ. Македонската ДАНС трябвало да разследва финансирането на българските културни клубове в Македония.

на сградата, където се помещава Българският клуб там, да. И видяхме едни хора, които бяха събрани от всички краища на Македония, очевидно дирижирани с антибългарски лозунги, отново сеещи омраза и твърдящи, че ние сме татари. Държа да подчертая, че тази политика на македонската държава в момента до такава степен брани съществуването на македонизма и на антибългарските претенции,

Там ние видяхме с очите си как те нямаха никакъв проблем предния ден с местните хора, всеки се ръкуваше, здрависваше с тях, всичко беше мирно и кротко. Но когато дойдоха организираните лумпени от страна на самата държава и на политическите партии, нещата далеч не стояха така. Така че искаме да Ви обърнем внимание на всичко това и много добре да се замислите оттук нататък, когато гласувате подобни актове, като вдигането на ветото спрямо Македония. И да кажем, че е време всички от Вас, които го подкрепиха, в момента тук са ГЕРБ, в момента тук са „Демократична България“, в момента тук са БСП, „Продължаваме Промяната“,

Колеги, заради такива изказвания и заради толкова голямо просрочване на времето ще се видим принудени в следващите изказвания да спазваме стриктно Правилника и да отнемаме думата. Предупреждавам Ви, оттук нататък в рамките на Правилника по отношение на времето. Когато човек си готви изказването, знае лимита и

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! Много Ви благодаря, господин Председател, че ме изпреварихте в това, което щях да кажа. Много моля, когато се спускат ВЪЗРАЖДАНЕ) по отношение на това какво е казала македонската опозиция и се четат речи и такива литературни изказвания по отношение на македонската опозиция, може ли просто поне да спазваме времето, защото вече е ч., и времето за декларации, в които четем чужди политици какво са казали, би трябвало поне това да се спазва. Благодаря Ви.

самокритиката, която си направихте, беше много правилна, но не разбрахме защо трябваше да слушаме тези словоизлияния, които тук ни звучаха като „Приказки под шипковия храст“ (смях от тъй като имал нещо, което вкъщи някой му говорил или някой по телефона, да ни заема времето тук, когато се занимаваме с една важна тема като еврото, мисля, че беше тотална загуба на парламентарно време. Толкова важни въпроси трябва да се решат в следващите минути, а подобни неща мисля, че тези господа може свободно да говорят навън пред своята публика, която очевидно ги разбира, защото тук ние не ги разбираме. (Реплики тъй като, виждате ли, българските граждани очевидно се тревожат от други неща, а не това, което тук господинът в някакво собствено съчинение, което може би се опита да разказва на малките деца, и те не го разбират, ние не сме такива. Благодаря. Благодаря Ви, господин Иванов. Тогава ще ползвам времето за отговор, тъй като процедурата е по начина на водене, за да кажа следното. Ще се придържаме към Правилника и по отношение на времетраенето, и по отношение на всички процедури. Беше необходимо първите дни да установим някакъв дух на толерантност и консенсус между всички ни, защото този парламент има нужда от това. Но по отношение на изразяването на позиции, господин Иванов, всеки народен представител има право да изразява политически позиции, независимо от това дали на нас ни харесват или не. Така че за рамката на Правилника – да, но за изказваните позиции категорично не приемам да си правим бележки. Ако те са в рамките на една нормална политическа позиция, всеки има право. Това беше и към госпожа Белобрадова.

Времето Ви е три минути и половина с удължението. По искане на Вашата група удължихме времето на всички групи. Господин Председател, аз ще се върна към темата, за която сме тук, а именно приемането на еврото и премахването на Валутния борд. Спомням си, когато преди 20 и няколко преди 20 и няколко години се въведе Валутният борд, положението беше станало доста лошо. Аз си спомням, на „Стамболийски“ имаше барикади с гуми, ножът беше опрял до кокала буквално. Искам да Ви кажа – нека да не бързаме да бутаме може би най-добре работещата институция в тази страна. От 23 години мисля, че имаме Валутен борд и това, че сега отговаряме на Маастрихтските критерии, се дължи точно на това, че той ни позволяваше и служеше като спирачка на политиците да не предлагат непрекъснато прекалено дефицитни бюджети. В момента, в който ние получим достъп до евтин ресурс от ЕЦБ, ще се започне една такава вакханалия, всяка година ще взимаме нов кредит, нов кредит. Както виждаме, лихвите в момента са все по-високи, много скоро ще последваме гръцкия сценарий, италианския сценарий, а положението в света е много различно. Никой няма да е толерантен към нас така, както толерираха гърците. По-добре да следваме примера на Унгария, на Полша, на Чехия, на Румъния, които също не бързат с приемане на еврото. Ако има тема, която трябва да се подложи на референдум, мисля, че това е точно темата за българския лев и това да го запазим. Освен всичко друго, цялото това Народно събрание е избрано с 38% от гласовете на българските граждани. Ние нямаме легитимност да премахнем лева, който е със 140-годишна история. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЙОРДАН ЦОНЕВ: Благодаря Ви, господин Дренчев. Има ли реплики? Няма. Господин Шопов, искате ли изказване, има още минута и половина от времето Ви.

При положение че светът е пред поредната дългова криза, е, меко казано, безотговорно точно в този момент да губим паричния си суверенитет. Ако еврото потъне, което въобще не може да се изключи като вариант, тъй като в световната история няма пример, в който фиатна валута да не е била унищожена от държавната политика на страната, която я издава, ние тогава ще имаме изход, като се обвържем за друга валута или за друг ресурс, симулирайки златното покритие. Мисля, че за политики, които ще имат последици за повече време от мандата на едно Народно събрание, отговорното политическо решение е да има референдум по тези теми. А да не говорим, че това Народно събрание може би ще продължи само няколко месеца. Крайно безотговорно е да взимаме решения, които ще се отразят трайно на българския народ, без да се допитаме до него. Последно. Българският парламент е институцията с най-ниско доверие пред обществото и това е заради пагубни политики в последните 32 години. Нека да не продължаваме да копаем дъното, нека този път застанем с поне малко гръбнак пред чуждите колонизатори и да защитим българския лев! Благодаря. Благодаря Ви, господин Шопов. Има ли реплики? Няма. Има ли други изказвания? Не виждам. Закривам дискусията по Проекта на решение за приемане на еврото в Република България.

„Възлага на БНБ да представи на Народното събрание сравнителен икономически анализ за предимствата и предизвикателствата от присъединяването на Република България към еврозоната в срок до 30 ноември.“ Предполагам, че тази година – 2022 г. След това точка втора да изглежда така: „Министерският съвет в координация с БНБ да ускори консултациите и преговорите с европейските институции, държавите членки, чиято парична единица е еврото, и държавите, участващи в Механизма на обменните курсове (Exchange Rate II), с оглед приемане на еврото в Република България.“ Останалият текст от точка втора отпада и точка трета отпада. Това е предложението. Моля, режим на гласуване.

Сега ще гласуваме Решението, както е по вносител. Ще Ви го прочета още веднъж, тъй като мина много време, откакто го представи вносителят:

Министерският съвет в координация с Българската народна банка и другите отговорни институции да ускори процеса на техническа подготовка за приемане на еврото съгласно Националния план за въвеждане на еврото в Република България, приет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 Моля, режим на гласуване.

Уважаеми колеги, с това дневният ред за днес е изчерпан. Закривам заседанието. Следващото заседание – утре в 9,00 ч.